idemo na zadnju točku izbor, imenovanja i razrješenja, molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Antu Sanadera da obrazloži prijedlog odluka.

Predlaže se u Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku HS-a za člana Krešimira Luetića. I treće za člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe suzbijanja korupcije, predlaže se Dario Omljenović. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, hvala vam. Otvaram raspravu o navedenim prijedlozima. Zatvaram raspravu, ako ste suglasni možemo glasovat objedinjeno o sve tri točke. Ako nema primjedbi, dajem onda na glasovanje, sve tri odluke. Utvrđujem da je većinom glasova, 115 za i 15 glasova, i pardon 5 glasova suzdržanih da su donijete odluke kako ih je predložio odbor. Hvala vam lijepa. Najavljujem da nakon što ćemo još saslušati klubove u slobodnom govoru završavamo današnji tjedan. Nastavljamo u srijedu, 30. siječnja u 9,30 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, prvo čitanje. Molio bih sada sve koji više ne žele sudjelovati da napuste sabornicu, a nakon toga slobodni govor.